za 2009. godinu Podnositelj je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koji je podnio ovo izvješće na temelju članka 129. i 139. Zakona o mirovinskom osiguranju. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbori za rad i socijalno partnerstvo, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici ovog Visokog doma. Iz Izvješća o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 2009. godini o kojem se danas raspravlja u ovom Visokom domu vidljivo je po našem mišljenju da je, što se zavoda kao institucije tiče, u zavodu nastavljen trend dobrih poslovnih rezultata. Naime, nešto veći opseg posla nego u prethodnom izvještajnom razdoblju mi smo obavili sa manjim brojem zaposlenih za skoro blizu 160 zaposlenih koristeći maksimalno unutarnje rezerve i možemo reći da smo sve ključne poslove obavili u utvrđenim utvrđenim rokovima i predviđenom dinamikom. Rekao bih da vezano za ovo izvješće, što se tiče onog bitnog, a to je stanje sustava mirovinskog osiguranja da njega oslikava stanje, da ga oslikavaju četiri ključna parametra. A to su udjel izdataka znači za mirovine, za mirovinsko osiguranje u bruto domaćem proizvodu, omjer između broj osiguranika i korisnika mirovine, povećanje broja novih korisnika mirovine kao i razina mirovine u odnosu na plaću. Što se tiče prvog parametra u zavodu je, mislimo na naravno omjer umirovljenika i osiguranika, u zavodu je na 31. prosinca 2009. godine bilo evidentirano

1:1,30. Međutim, htio bih samo reći da mi od 2009. godine kad pogledamo praktički od početka reforme, imali smo lagan ali pozitivan trend što se tiče ovoga omjera koji je narušen u zadnje dvije godine. Što se tiče drugog parametra, to je odnos između mirovine i plaće, reći ću nekoliko podataka. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2009. godine, naravno umanjena za porez, prirez i poseban porez, iznosila je 2169,32 kuna što je za nešto manje od 2% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju. A udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,46%, također je nešto veći nego u 2008. godini. Kad govorimo o ovome odnosu mi nikako ne smijemo zaboraviti i osvrnut se na strukturu umirovljenika. Ja bih napomenuo da u našem izvješću vidjeli ste na stranici 14 navedeno je koji su to razlozi koji utječu na razinu mirovine, naravno nepovoljno utječu na razinu mirovine. To su nekoliko činjenica. Približno 121 tisuća umirovljenika ili više od 10% od ukupnog broja mirovina ostvarilo je mirovinu primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a te mirovine su s prosječnim trajanjem od 11 godina mirovinskog staža u prosječnoj svoti od 728 kuna i naravno ovi korisnici uz ovu mirovinu, našu mirovinu ostvaruju i mirovinu od inozemnog nositelja osiguranja. Kad pogledamo strukturu korisnika mirovine do 1500 kuna vidimo također da da je ta struktura vrlo nepovoljna, da više od 300 tisuća korisnika mirovine ili 27,8% je ostvarilo mirovinu sa relativno kratkim mirovinskim stažem i niskom razinom plaća tih korisnika. Samo ću neke spomenuti. Primjerice, to je više od 100 tisuća, 104 tisuće je korisnika primjenom međunarodnog ugovora u ovoj strukturi. 96 tisuća je to korisnika najniže mirovine, 65 tisuća korisnika poljoprivredne mirovine. Naravno, u ovoj strukturi su i žene koje su u nešto većem postotku zastupljene među ovim mirovina nego među ukupnim brojem umirovljenika, čak 59% žena, a znamo da je to posljedica činjenice da žene ostvaruju u prosjeku i manju plaću i kraći mirovinski staž od muškaraca. Treći parametar o kome bih rekao nekoliko riječi je broj novih umirovljenika. On je u odnosu na prošlu godinu veći za 2,2% i mi smo u 2009. godini odnos sustav je ostvario 56 tisuća 970 novih mirovina. Četvrti parametar, a to je udjel mirovine odnosno mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu. On je 10,53% i nešto je veći u odnosu na 2008. godinu. Kad pogledamo trend od 2000. odnosno od 2001. godine, tad smo imali najveći udjel u bruto domaćem proizvodu, čak 12,04%, vidimo da se taj udjel mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu polako ali sigurno smanjivao da bi opet u ovoj godini, mislimo na izvještajnu godinu 2009. 2009. i u 2008. opet počeo lagano rasti. A za ovu godinu ja ću navesti nekoliko razloga koji su posljedica ovakvog rasta. To je povećanje broja umirovljenika kao što sam rekao za 2,2% u odnosu na prosinac 2008. godine, to je isplata dodatka na mirovine ostvarene od 1. siječnja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju odnosno prema Zakonu o dodatku na mirovine. Ja ću samo navest primjerice da smo mi u ovoj godini, u izvještajnoj godini, da smo za dodatak isplatili iznos od 897 tisuća 592 tisuće kuna i da je taj dodatak koristilo više 237 tisuća korisnika. Da vas podsjetim, znamo da smo u studenom 2007. godine počeli isplaćivati isplaćivati dodatak na mirovine ostvarene u '99. godini, 4% u '99. godini, pa nastavno do 27% na mirovine ostvarene od 1.1.2010. godine. Osvrnuo bih se na ukupne prihode i rashode Zavoda. Ukupni prihodi Zavoda su iznosili 35 milijardi i 35 milijardi i 89 milijuna kuna, a rashodi 35 milijardi i 72 milijuna kuna. Što se tiče, imamo dvije, dva izvora prihoda, dva ključna izvora. Naravno to su prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje i prihodi iz državnoga proračuna. Što se tiče prihoda od doprinosa oni su iznosili 19 milijuna 838 milijuna i nešto su manji u odnosu na 2008. godinu, a što se tiče prihoda iz proračuna oni su veći za 2 milijarde u odnosu na 2008. godinu. Da kratko podsjetim da su proračunske obaveze za dodatak od 100 kuna i 6%, da su obaveze za drugi stup za mirovine ostvarene pod povoljnim uvjetima, za mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, za Zakon za mirovine ostvareni prema Zakonu o povećanju mirovina radi uklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenim u različitim razdobljima i za Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Samo podatak da 98, preko 98% sredstava koristimo za mirovine i mirovinska primanja. Jasno da se radi o, da su praktički troškovi Zavoda zadani. Jedan posto, nešto više od jedan posto, 1,01 odnosi se na trošak zaposlenih. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti Zavod provodi i postupke ostvarivanje prava na doplatak za djecu i za prosinac 2009. godine bilo je ukupno 213994 korisnika doplatka doplatka za djecu koji su primili doplatak za 403233 djece i to je manje u odnosu na 2008. godinu. Doplatak za djecu je iznosio u 2009. godini 364 kune i 45 lipa lipa po djetetu i to je nešto više za par kuna u odnosu na 2008. godinu, a za financiranje njegovo je utrošeno u 2009. godini milijarda Što se tiče rada stručne službe, ono što je obilježilo rad stručne službe je sljedećih nekoliko pokazatelja. Na rješavanju je bilo ukupno 609522 zahtjeva o pravima iz mirovinskog osiguranja. Naravno, mislim ovdje i na na domaće osiguranje i na inozemno osiguranje i za doplatak za djecu i na zahtjeve iz ranijih godina. I to je za čak 9330 zahtjeva više ili 1,53 više nego u 2008. godini. Od toga smo riješili 533140 zahtjeva ili 87,47% i to je za bodova više nego u 2008. godini, a napomenuo sam na početku da smo u izvještajnom razdoblju imali preko 150 ljudi manje. Sad je to već preko 200 zaposlenih. Međutim, ipak boljom organizacijom posla, efektima preustroja postigli smo i bolje rezultate sa manjim brojem zaposlenih. Međutim, jednu bih činjenicu istakao. Zavod je po prvi puta u svojoj povijesti ušao u zakonske rokove rješavanja kad govorimo o tekućoj godini. Međutim, ipak dužina postupka opterećuje rad Zavoda, ali naravno i poslovne rezultate. I ja bih napomenuo da nekoliko stvari utječe na dužinu tog postupka, a to je izuzetno složen i dugotrajan postupak medicinskog vještačenja, te ponavljanja postupaka revizije ocjene invalidnosti pri Povjerenstvu za reviziju, ocjenu invalidnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kao i kroničan nedostatak i veliko opterećenje vještaka u Zavodu. Kasnije ćemo vidjeti samo u devetoj godini u izvještajnom razdoblju koji je broj nalaza od strane vještaka donesen. I naravno odlazak stručnih ljudi iz Zavoda koji rade neposredno na rješavanju tih predmeta, jer posao je i težak i složen, a plaće su male. Mi smo pokušali na ovo odgovoriti zajedno sa Vladom Republike Hrvatske i povukli smo potez, a to je vezano za izmjenu Uredbe o medicinskom vještačenju i ona je od strane Vlade donesena izmjena i dopuna u srpnju, stupila je na snagu 2. srpnja 2009. godine. Izmijenila je između ostalog i radno-pravni taj status vještaka već vidimo ali i očekujemo da će, primjenom, daljnjom primjenom nove uredbe s vremenom i u ovom segmentu poslovanja se još poboljšati rezultati. Što se tiče modernizacije Zavoda pokušat ću vrlo kratko. Mi smo naravno usporedo sa svim naprijed navedenim poslovima u protekloj godini u Zavodu nastavili rad na realizaciji svih projekata vezanih uz njegov preustroj. O tome neću previše pričati, jer svake godine se to u izvješću spominje i detaljno je to napisano u izvješću. Samo bih napomenuo još dvije važne stvari, a to je da smo naravno uz ove poslove također i kontinuirano provodili, a što se vidi i po rezultatima Zavoda kao institucije provodili mjere povećanja ažurnosti pri rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, da smo modernizirali poslove arhiviranja i izlučivali registraturno gradivo. U 2009. godini je izlučeno gradivo iz 286000 spisa, a u razdoblju od 2005., svibnja 2005. do sada do kraja izvještajnog razdoblja obrađeno je preko milijun i 300000 spisa. Naravno da smo to gradivo i mikro filmirali za potrebe upravnog postupka i za potrebe Zavoda, pa je tijekom 2009. na mikro filmski medij pohranjeno preko 9 milijuna dokumenata, a sve ovo bi bilo potrebno i radi uvođenja jednog izuzetno vrijednog projekta u Zavodu i kratko bih se osvrnuo na njega i na još jedan projekt, a to je elektronički sustav upravljanja dokumentima koji je u produkciji u Zavodu od svibnja, istina kao pilot projekt u 2009. godini i uveden je u službe u Splitu i u Središnjoj službi Sektor provedbe međunarodnih ugovora u socijalnom osiguranju i tim projektom su obuhvaćeni temeljni procesi. Ponavljam temeljni proces, ne potpadni koji se odnose na zahtjev za priznavanje prava na privremenu starosnu mirovinu, na starosnu mirovinu, na obiteljsku mirovinu nakon smrti aktivnog osiguranika, a u drugoj fazi projekta koji je također završen, taj projekt je proširen i na druga prava a to su invalidska mirovina, obiteljska mirovina nakon smrti i utvrđivanja svojstva osiguranika i drugo. Ovaj projekt ide dalje, i prva velika služba koja je na redu za uvođenje, to je Zagreb u kojem smo započeli i vjerujemo da ćemo u prvom kvartalu 2011. godine ovaj projekt također završiti u toj područnoj službi, time bi više od 50% poslovanja bilo obuhvaćeno ovim projektom. On u svojem biti znači daljnji razvoj zavoda, odnosno isključivanje papirnatog oblika poslovanja gdje je to moguće, u svim poslovnim procesima zavoda. Znači da se novozaprimljena dokumentacija, ali i što je također izuzetno vrijedno i postojeća i dokumentacija iz postojećeg spisa i postojeće regustratorno gradivo da se skenira, u skan obliku ulazi, u elektroničkom obliku u sustav i dalje se obavljaju aktivnosti koje su predviđene poslovnim procesima. Još samo ću kratko pomenuti jedan vrijedan projekt, odnosno jedan veliki i dva mala, to su, to je projekt automatizacije i informatizacije poslova medicinskog vještačenja, koji je završen i u produkciji od 1. siječnja 2009. godine. On u svojoj biti znači da smo stvorili jednu jedinstvenu bazu podataka medicinskog vještačenja, da je postavljen učinkovitiji sustav kontrola, znači trajno čuvanje svih nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka u elektroničkom obliku, automatiziranje nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka i povezivanje sa svim postojećim bazama podataka u zavodu, i povezivanje s vanjskim korisnicima. Isto tako moram napomenuti jer je važno da u svezi s provedbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju gdje mi imamo svoje odgovornosti i poslove određene, da smo također 1. lipnja pustili u produkciju automatsku obavijest liječnicima opće prakse u HZZO-u radi bolje komunikacije i skraćivanja postupka, za primjenu članka 35. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a od 14. srpnja također smo, govorim sve o 2009. godini, također je omogućeno i automatikom slanje dopisa izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite iz te naše baze podataka, što mnogo to skraćuje postupak. Vi znadete da po zakonu zavod bi bio dužan plaćati penale ukoliko ne završi to u roku od 30 dana. I onaj podatak koji sam napomenuo na početku, a to je da su tijekom 2009. godine vještaci, ovlašteni vještaci zavoda koristeći bazu podataka medicinskog vještačenja donijeli preko 50 tisuća, 50 tisuća 680 nalaza i mišljenja, a stručno povjerenstvo za reviziju nalaza i mišljenja invalidnosti je koristeći bazu podataka u 2009. godini donijelo ukupno 13 tisuća 373 nalaza i mišljenja. Važno je napomenuti da u trećoj fazi, naravno kakvo bude stanje i u drugim institucijama ovi projekti služe za povezivanje sa svim povezanim institucijama od ministarstava, zavoda i drugih institucija u Republici Hrvatskoj, što se tiče Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Kratko o portfelju. Portfelj, onaj dio kojim upravlja Hrvatski fond za privatizaciju i koji je sad u potpunosti prešao, znadete i sami u ovoj godini u nadležnost Hrvatskog fonda za privatizaciju je u 2009. godini smanjen, smanjena je nominalna vrijednost portfelja za 813 tisuća 502 kune i stanje portfelja je na 31.12.2009. iznosilo, po nominalnoj vrijednosti naravno 3 milijarde 126 milijuna 525 tisuća i 490 kuna, drugi dio portfelja kojim upravlja Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo, samo nekoliko napomena da je u 2009. godini MID ostvario neto dobit u iznosu od 13 milijuna i 300 tisuća kuna, a kapitalni fond je ostvario realiziranu dobit u iznosu od 43 milijuna 726 milijuna kuna, a nerealiziranu dobit u iznosu od 32 milijuna i 937 tisuća kuna i nakon pada imovine vrijednosti fonda u 2008., o tome smo razgovarali 2008. i ovdje, i tad je to bilo po prvi puta od osnutka fonda, u 2009. je ponovno porasla vrijednost imovine fonda i to za 52 milijuna i 400 tisuća kuna ili 5,1%. Zaključno. Ja bih rekao da smo mi u zavodu uz sve teškoće, uz sve probleme ipak vjerujemo da smo ostvarili dobar rezultat, govorim o radu ne naravno o stanju sustava mirovinskog osiguranja, a to nam je ujedno i poticaj da nastavimo s provedbom mjera koje smo usvojili, kako bismo kontinuirano poboljšavali sve naše segmente poslovanja. Osobito smo zadovoljni činjenicom da je poboljšana komunikacija između zavoda i naših korisnika usluga, što je vidljivo i u daljnjem smanjenju broja pritužbi na rad zavoda, kako pritužbi upućenih zavodu, tako i pučkom pravobranitelju, a to je rezultat prije svega i našeg nastojanja da o zahtjevima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka odlučujemo prvenstveno na zakonit način i u propisanim rokovima, ali i u značajnoj mjeri je pridonijeli tome i naše projekti i programi na unapređenju komunikacija i približavanju zavoda osiguranicima, koristeći prava i ukupnoj javnosti osiguravanjem prava na pristup relevantnim informacijama i podacima, a to je i bio jedan između ostalog od naših strateških ciljeva u njegovoj transformaciji u modernu javnu ustanovu. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i nadam se da nisam bio predugačak. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, ravnatelju sa suradnicima, kolege zastupnici. Pa Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na 42. sjednici koju smo još održali 13. srpnja ove godine raspravljao o izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je na dan 31.12.1009. godine u zavodu bilo evidentirano ukupno milijun 173 tisuće 814 korisnika mirovine,

Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2009. godine umanjena za porez i prirez iznosila je 2169,32 kune što je 1,99% više nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 4,46%. Prosječna starosna mirovina za prosinac 2009. godine iznosila je 2409,73 kune, a udjel prosječne starosne mirovine u prosječnoj neto plaći za prosinac prošle godine znači iznosilo je 44,94%. U posljednjih nekoliko godina priljev novih umirovljenika se povećao, a najizraženije povećanje zabilježeno je u drugoj polovici 2009. godine. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod provodi postupak ostvarivanja prava na doplatak za djecu, provodi zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju itd. U protekloj godini u zavodu je nastavljen i intenzivan rad na projektima vezanima uz preustroj i modernizaciju zavoda u modernu javnu ustanovu te podizanje kvalitete usluga koje zavod pruža svojim korisnicima. Članovi odbora u raspravi su podržali ovo izvješće uz ocjenu da je rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz godine u godinu sve kvalitetniji. U raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu zavod treba dosljednije provoditi Zakon o ravnopravnosti spolova. Također, iznijeto je i mišljenje po kojemu osobe s invaliditetom ekstremiteta većim od 70% neovisno o uzroku invaliditeta trebaju imati jednaka prava u pogledu primjerice korištenja hrvatskih autocesta bez plaćanja cestarine. Nakon rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak i da se prihvati Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu. Zahvaljujem. Imam jednu obavijest. 38. sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj održat će se danas u 14,00 sati u dvorani "Janka Draškovića" soba br. 202, predsjednica odbora gospođa Dragica Zgrebec. Želi li predstavnik predlagatelja Vlade uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, ali ujedno i prekidam prijepodnevno zasjedanje jer su na redu klubovi i rasprava po klubovima. Prvi će biti nakon stanke, znači u 15 sati nastavljamo, uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Hvala lijepa.